dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 155 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma (tačka od 1. do 3. dnevnog reda) podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Odluke 2014/2 o izmeni Aneksa I Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa, u celini. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

2021. godine, u 10.00 časova sa jednom tačkom dnevnog reda – Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma.Pošto

Hvala